sa plenarnim zasjedanjem Hrvatskog sabora. Prema dogovoru klubova u Hrvatskom saboru prijedlog je da objedinimo tri sljedeće točke dnevnog reda, u raspravi da objedinimo naravno. To je - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji, prvo pitanje, P.Z. br. 825. Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog ste zakona primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje To su članci 183. do 188. Poslovnika Hrvatskog sabora. Ovaj zakonski prijedlog raspravili su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ovih radnih tijela ste primili na sjednici. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu, prvo čitanje, P.Z. br. 827. Predlagateljica ovog zakona je također Vlada RH. Prijedlog ste zakona primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se također odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu o ovom prijedlogu su također proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe i izvješća ovih radnih tijela ste primili. Zatim, - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, prvo čitanje, P.Z. br. 828. Predlagateljica i ovog zakona je naravno Vlada RH. Prijedlog zakona ste primili. I kod ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članci 183. do 188. Poslovnika Hrvatskog sabora. I ovaj zakonski prijedlog razmotrili su radna tijela Hrvatskog sabora Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Njihova izvješća ste također primili. Da li predstavnica predlagateljice želi? Da. Poštovana zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković Kunšt. Izvolite. Kunšt, Sandra** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Zakon o Pravosudnoj akademiji je donesen 2009. godine. Stupio je na snagu 1. siječnja 2010. godine. Pravosudna akademija je osnovana kao posebna javna ustanova koja kroz državnu školu za pravosudne dužnosnike, to je posebna ustrojstvena jedinica unutar akademije, organizira i provodi početno usavršavanje kandidata za pravosudne dužnosnike. Ovo je sukladno preporuci Vijeća Europe iz 1994. godine prema kojoj su države članice bile dužne utvrditi objektivne i transparentne kriterije za imenovanje pravosudnih dužnosnika, te osigurati odgovarajuću obuku kandidata za pravosudne dužnosnike prije njihovog imenovanja, a sve u svrhu povećanja njihove neovisnosti, profesionalnosti i odgovornosti. S obzirom da je tijekom primjene Zakona o pravosudnoj akademiji uočeno da postoje određeni nedostatci prilikom sustava ulaska u pravosudnu dužnost Ministarstvo pravosuđa je u suradnji sa nadležnim tijelima pristupilo reformi i to kroz izmjene i dopune Zakona o pravosudnoj akademiji i kao što je rečeno i Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Zakona o Državnom odvjetništvu. A još i radimo na izmjenama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i o pravosudnom ispitu koji zakon će biti uskoro isto prezentiran. Svrha ovih izmjena je da se, dakle otkloni nejednakost kandidata pri upisu u školu za pravosudne dužnosnike s obzirom na način i vrijeme kada su oni položili pravosudni ispit, a kao temeljnog kriterija za upis. Želimo ukloniti i nejednaki položaj savjetnika i to onih koji su polaznici državne škole i oni koji to nisu. Utječemo i na nemogućnost, odnosno mogućnost izbora mjesta rada i načina provedbe postupka upisa i polaganja završnog ispita. Ovim izmjenama se također nastojimo povećati i motiviranost kandidata sa završenom državnom školom da se javljaju na slobodna dužnosnička mjesta i da se otvori mogućnost imenovanja za prvostupanjske pravosudne dužnosnike i onim kandidatima koji su svojim radom na pravnim poslovima u određenom trajanju, a naravno položili su pravosudni ispit stekli dovoljna stručna znanja i iskustva iako nisu pohađali državnu školu. Dakle i oni će pod određenim uvjetima moći biti kandidati za pravosudne dužnosnike. Time Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće pri imenovanja pravosudnih dužnosnika ima mogućnost vršiti izbor iz šireg kruga i većeg broja kandidata. Mi smo osnovali posebnu radnu skupinu koja je radila na ovim izmjenama i činili su je predstavnici i Vrhovnog suda RH, Državnog odvjetništva RH, Državnog Državnog sudbenog vijeća, Državnog odvjetničkog vijeća, Udruge hrvatskih sudaca, Hrvatske odvjetničke komore, dvaju najvećih sudova, dakle Općinskog građanskog suda u Zagrebu i Županijskog suda u Zagrebu, pravosudne akademije kao bitne institucije i naravno Ministarstva pravosuđa. Utvrdili smo nacrte prijedloga ovih zakona i konkretno što se tiče Zakona o Pravosudnoj akademiji polazište predloženih izmjena je zadržavanje Državne škole za pravosudne dužnosnike kao postojećeg institucionalnog okvira i za teoretsko i za praktično obrazovanje budućih pravosudnih dužnosnika, ali i izmjena nadležnosti Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća prema kojoj ova tijela više ne bi provodila postupke upisa i provedbe završnog ispita u državnoj školi. Zadržavamo državnu školu jer je to kao što je uvodno rečeno i preporuka Vijeća Europe, ali isto tako smo da posljedice ukidanja Državne škole za RH stvaraju financijske reperkusije, a to bismo svakako htjeli izbjeći. Cilj je izmjena ovih zakona da se dakle struktura i obrazovanja i općenito ulaska u pravosudnu dužnost i kasnije obrazovanja diže na višu razinu. Predlaže se postupak upisa u Državnu školu povjeriti posebnom povjerenstvu. Članove imenuje Upravno vijeće akademije, a članove čine odnosno kandidiraju ih Vrhovni sud RH i Državno odvjetništvo RH i Ministarstvo pravosuđa. Kandidati povjerenstva biraju se na četiri godine. Povjerenstvo provodi selekciju kandidata kroz jedan posebno strukturirani pismeni i usmeni dio postupka. Time se otklanjaju postojeće nejednakosti u vrednovanju kandidata koji su pravosudni ispit položili po različitim kriterijima vrednovanja. Kandidatima prijavljenim u Državnu školu se omogućava pravo izbora mjesta rada i rasporeda u pravosudno tijelo za vrijeme trajanja Državne škole i to sukladno rezultatima koje koje su ostvarili u postupku upisa. Kandidati koji su već u sustavu kao savjetnici ili viši savjetnici naravno zadržavaju svoj status, a kandidati koji nisu raspoređuju se na savjetnička mjesta na najduže vrijeme od 3 godine. Predloženim izmjenama otklanjaju se nedostaci koje prema važećem zakonu stvara status polaznika Državne škole kao viših savjetnika u pravosudnim tijelima na neodređeno vrijeme u odnosu na ove ostale više savjetnike koji nisu polaznici Državne škole, a to je bio veliki problem koji ćemo vjerujem ovim riješiti. Trajanje stručnog usavršavanja smo na prijedlog tijela koja su radila u radnoj grupi skratili sa 2 godine na 1 godinu koncentracijom važećeg programa usavršavanja. Polaganje završnog ispita u Državnoj školi predlažemo povjeriti posebno tripartitnom povjerenstvu koje članove čine predstavnici Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva i Ministarstva pravosuđa. Predloženim konceptom upisa i provedbe završnog ispita u Državnoj školi se dokida i postojeća stroga odvojenost školovanja za suce i za zamjenike državnih odvjetnika. Dakle, mi sad imamo nemogućnost da oni koji su jednu grupu školovanja prošli se kandidiraju za državne odvjetnike ili suce i obratno, a to nema smisla. Predlaže se još jedna vrlo bitna nova mogućnost, dakle određeno radno iskustvo i staž na pravnim poslovima savjetnika u pravosudnim tijelima, odvjetnika, javnih bilježnika, javno-bilježničkog prisjednika ili drugih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom 4 godine nakon polaganja toga ispita predlažemo ova znanja dakle izjednačiti sa znanjima i vještinama koje se stječu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Dakle, i ove osobe biti će u mogućnosti prijaviti se i polagati završne ispite odnosno steći status kandidata sa završenom Državnom školom za pravosudne dužnosnike, a time će naravno steći onda i mogućnost da se kandidiraju i konkuriraju u postupcima pred Državnim sudbenim vijećem i pred Državno odvjetničkim vijećem nebili bili imenovani za sudačku odnosno državno odvjetničku dužnost. Zbog izjednačavanja položaja obje kategorije kandidata, dakle i onih koji pristupaju završnom ispitu predlaže se da završna ocjena u Državnoj školi bude isključivo rezultat znanja iskazanog na završnom ispitu, a ne više kao što je to dosad bilo na prijemnom ispitu i ocjena mentora. Zakonom se predlaže uvođenje povrata novčanih sredstava ukoliko se ne položi završni ispit. Obveza koju imamo sada obnašanja državne dužnosti nakon završene škole u trajanju od 5 godina predlažemo skratiti na 2 jer smo skratili samo

broj članova upravnog vijeća smanjuje s 11 na 9 radi učinkovitijeg rada ovoga tijela i proširenja djelatnosti stručnog usavršavanja, predlažemo proširiti djelatnost stručnog usavršavanja na sve službenike iz područja pravosuđa, a ne samo na usavršavanje vježbenika i savjetnika u pravosudnim tijelima kao dosada. Posljedično i vezano za ove izmjene predlažemo izvršiti izmjene i dopune Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Zakona o Državnom odvjetništvu. Dakle, sukladno izmjenama koncepta upisa i provedbe završnog ispita u Državnoj školi koje su predložene izmjenama Zakona o Pravosudnoj akademiji predlaže se iz nadležnosti Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća izostaviti odredbe koje ove postupke stavljaju u njihovu nadležnost jer prelaze u vrednovanja završnog ispita kandidata koji su već taj ispit položili i kandidata koji će ga ubuduće polagati s obzirom na postojeću različitost pristupa Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća u vrednovanju završne ocjene. Kao i s obzirom na predložene izmjene Zakona o Pravosudnoj akademiji prema kojima se već pri upisu u školu ne vrednuje uspjeh osnovan na pravosudnom ispitu, a na završnom ispitu se više ne vrednuje uspjeh na ulaznom ispitu u školu i ocjene mentora. Stoga se propisuje da se ubuduće pred oba vijeća u postupcima imenovanja postignute završne ocjene množe sa izjednačavajućim koeficijentom sve s ciljem dakle da svi imaju isto vrednovano znanje. Postupak imenovanja na pravosudnu dužnost u prvom stupnju predlaže se dopuniti provedbom psihološkog testiranja na istovjetan način kako se ono prema važećem Zakonu o Pravosudnoj akademiji provodi pri upisu u Državnu školu. Opet sve kako bi se izjednačili kandidati za pravosudnu dužnost koji su se usavršavali u Državnoj školi sa onima koji dakle su samo položili završni ispit. Postupak imenovanja sudaca na sudove prvog stupnja te sudaca Vrhovnog suda RH iz reda kandidata koji nisu pravosudni dužnosnici dakle koji tek ulaze u ovaj sustav predlažemo dopuniti i provedbom sigurnosne provjere. To je sukladno odredbama Zakona o sigurnosnim provjerama i provedba se smatra svrsishodnom s obzirom na specifičnost pravosudne dužnosti i radi svođenja mogućnost zloupotrebe dužnosti, prava i ovlasti na štetu nacionalne sigurnosti i interese RH na najmanju moguću mjeru, a ponovit ću time se dakle izjednačavaju izjednačavaju ovi koji tek ulaze u sustav i ovi koji napreduju iz sustava. Odredbe Zakona o državnom odvjetništvu o provedbi sigurnosne mjere su naravno usklađene s odredbama Zakona o sigurnosnim provjerama. S obzirom da izmjenama Zakona o pravosudnoj akademiji predloženo da ova završna ocjena na ispitu iznosi najviše 300 bodova predlaže se propisati da i razgovori pred vijećem mogu iznositi najviše 30 bodova umjesto dosadašnjih 20. Time se izjednačavaju postojeće razlike u vrednovanju uspjeha polaznika državne škole od strane Državnog sudbenog vijeća i od strane Državnog odvjetničkog vijeća proizašle iz propisivanja relativnih a ne apsolutnih iznosa pojedinih pojedinih komponenata ocjena slijedom čega bi najviša ocjena kandidata za suce bilo 200 a za zamjenike odvjetnika 100. Time bi se razgovor pred vijeće u ukupnom udjelu bodova sveo na 10% tim smanjenjem smanjujemo i subjektivni element ocjene u odnosu na objektivne pokazatelje znanja i stručnosti a to smatramo najbitnijim. Ovi zakoni su predloženi i ovo je dakle prvo čitanje i vjerujem da ćemo i sa vašim sugestijama doći do onoga što nam je cilj, dakle da objektiviziramo i proširimo mogućnost ulaska u pravosudni sustav sa najboljim i najstručnijim i najperspektivnijim kandidatima. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovana zamjenice ministra. Imao jednu repliku. Poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt. Izvolite kolegice. apsolutno podržavam sve ovo što ste rekli jer Pravosudna akademija je jedna od stožernih dijelova hrvatskog pravnog sustava i edukacija i sudaca i državnih odvjetnika i ostalih pravosudnih dužnosnika je uvjet bez kojeg se ne može postići kvaliteta odluka i neovisnost i stručnost pravne struke. Međutim, ono što bi vas ja htjela pitati je slijedeće, s obzirom na preporuku Vijeća europe danas negdje oko 1,4 milijuna sudaca, državnih odvjetnika, advokata i drugih pravosudnih dužnosnika prolazi, treba proći negdje do 2020.godine određenu stručnu i dodatnu edukaciju. Imate li plan koliko od hrvatskih pravosudnih dužnosnika do 2020.godine mislite na neki način povući upravo u tu dodatnu stručnu edukaciju kako bi pratili trendove i bili praktički na istoj razini kao i drugi suci, odvjetnici, tužitelji EU. Hvala. Odgovor na repliku poštovana zamjenica ministra gospođa Sandra Artuković-Kunšt. Izvolite. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala vam lijepa i hvala za pitanje. Kao što je uvodno rečeno ove izmjene tiču se ulaska u pravosudni sustav. Vaše pitanje se tiče daljnje edukacije permanentne koja treba biti naravno i cijeloživotno obrazovanje, oko toga nema spora. Upravno vijeće Pravosudne akademije odlučuje i predlaže sustav edukacije naravno da je cilj obuhvatiti što veći broj pravosudnih dužnosnika u vezi svih novosti i svih pitanja koja se tiču njihovog rada a novosti je naravno jako puno. Ponovit ću, to nije tema ovoga zakona. Broj pravosudnih dužnosnika koji će biti uključeni u edukaciju do 2020.godine nije tema koja se može sad brojčano izraziti a naravno da je cilj da se što više pravosudnih dužnosnika u takve sustav uključi i uključuje se. Hvala i vama poštovana zamjenice ministra. Da li žele izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora iznijeti svoja izvješća? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Nezavisne liste i poštovani zastupnik Ivan Grubišić, prijavljen je Grubišić-Kajin.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče, pozdravljam zamjenicu ministra. Ove izmjene su potrebne i potrebno ih je podržati da se unaprijedi pravna i pravedna Hrvatska. Ono što bih primijetio u ovom izlaganju gdje je naglasak stavljen na struku premda struku cijenim i ona je važna, ali ništa se nije govorilo o tzv. moralnom personaliti kandidata za pojedine služe. Smatram budući da je ovo prvo čitanje da će kolege zastupnici svratiti pozornost na ovu potrebu da su nam potrebni ljudi koji će unositi u politiku etiku i moral jer po starom grčkom mišljenju "Za ludu su zidine oko grada u koliko ne funkcioniraju najosnovnije etičke norme u gradu." Tako i mi ulazeći u razne asocijacije europskog tipa nećemo spasiti Hrvatsku ukoliko sama Hrvatska ne pođe putem da unese politiku i etiku u, etiku i moral u politiku neće biti bolje Hrvatske. Jasno da je ovo složeno pitanje i da na njega odgovoriti nije lako sa jednim amandmanom koji bi se dodao, al i svakako u drugom čitanju trebalo bi više pozornosti svratiti na ovu problematiku moralnog integriteta osobe koja bi zastupala pravnu akademiju odnosno pravdu i pravo u našim sudovima i institucijama pravosuđa. Budući da gospodina Kajina danas ovdje nema ja ostajem samo na ovim napomenama i dajem vrijeme drugima da mogu iznijeti svoje stavove, a moja je zamjerka ili primjedba da bi trebalo osim ovih stručnih Hvala i vama. Poštovana zastupnica Idemo na sljedeći klub, klub Jadranke Kosor i HGS-a i poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospođo zamjenice ministra. Vrlo kratka rasprava danas iako evo objedinjujemo tri izmjene i dopune zakona. činjenica je da je i gospođa zamjenica rekla da je vrlo široka radna skupina radila na ovim izmjenama koje je obuhvaćala od Vrhovnog suda, Državno odvjetništva, Državnog sudbenog vijeća itd. dakle na način na koji smo radili tijekom otvaranja i zatvaranja poglavlja 23. Mislim da je to dobro ove izmjene i dopune zakona treba podržati po našem mišljenju. Treba se spomenuti da je Zakon o Pravosudnoj akademiji stupio na snagu i počeo funkcionirati 1.siječnja 2010.dakle bilo je to upravo vrijeme kada smo snažno pokušavati učiniti pomake, pomake, ne zbog EU i Europske komisije nego zbog Hrvatske u pravosuđu, dakle promjene koje su trebale dovesti do učinkovitosti rada sudova odnosno pravosuđa u cjelini koje su trebale pospješiti borbu protiv korupcije i kriminala, koje su trebale pokazati da je Hrvatska sposobna suditi za ratne zločine, suditi u procesima korupcije i teškoga kriminala i da smo sposobni reformirati pravosuđe u cjelini. Dakle to je bio jedan dio toga mozaika, mi smo u tome kao što znamo uspjeli i sada su ovo pomaci na bolje zato što mislim da se i ova današnja rasprava nastavlja na jučerašnju. Svima je cilj bolje funkcioniranje pravosuđa, ujednačenost, stručnost i sve ono što se može sažeti sažeti pod profesionalizam, profesionalnost koje može dovesti uistinu do toga da možemo reći da je Hrvatska čvrsto utemeljena pravna država. Dakle kao što smo čuli u uvodu cilj je struktura i obrazovanje dužnosnika koje se diže na višu razinu. Kao što rekoh naslanja se na jučerašnju raspravu gdje smo govorili o izmjenama i dopunama Kaznenoga zakona, gdje smo puno govorili i o pojedinačnim primjerima i o pravosuđu u cjelini. A kao što mislim da treba još jedanput ponoviti, sukladno preporukama Vijeća Europe najvažnije odrednice u pravosuđu, ali to mora biti i u svim segmentima života, neovisnost, dakle kada govorimo o funkcioniranju vlasti sve tri grane vlasti neovisnost, odgovornost, nepristranost, profesionalnost i mislim da su ove izmjene i dopune zakona upravo u tom smjeru i strukturirane. Dakle isti transparentni kriteriji za sve, to je nešto što uvijek valja pozdraviti. Na toj transparentnosti kriterija treba raditi i dalje i kao što smo čuli uklanjanje primjerice nejednakog položaja savjetnika dakle nejednakog položaja bilo koga sa istim referencama odnosno sa istim obrazovanjem. I ono što mislim da je isto tako važno isticati da bi ove izmjene i dopune morale povećati i motiviranost kandidata. Vjerujem da će to tako i biti i izjednačavanje kandidata za pravosudne dužnosti, to je također jedan od ciljeva. I na kraju samo nešto što je vezano za izmjene i dopune Zakona o Državnom odvjetništvu, kao specifičnost jest novina dakle sigurnosna. Dakle za kandidata za kojeg je utvrdilo tko je najbolji, govorim o predloženim izmjenama i dopunama, tko je najbolji kandidat Državno odvjetničko vijeće nadležno je Sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere. Budući da i institucija potpuno neovisna kao što je Državno odvjetništvo to podržava, dakle ako je bilo uključeno u povjerenstvo odnosno u skupinu koja je radila na izmjenama i dopunama, a jest, onda smo čuli da podržava, mislim da mi zastupnici ne moramo imati ništa protiv toga. To je još jedan sigurnosni mehanizam u onom što svi želimo, dakle da Državno odvjetništvo koja je središnja pozicija, središnja institucija u borbi protiv kriminala, borbi protiv korupcije mora zaista funkcionirati potpuno neovisno bez obzira na političke utjecaje, bez obzira na nastojanje politike na ovaj ili onaj način da se upregne u rad Državnoga odvjetništva i zato mislim da je i ova odluka o izmjenama zakona u tom smjeru dobra. Međutim to stavlja pred nas i na naš stol i temu o kojoj bismo mogli raspravljati, ali ne sada u okviru ove rasprave, bili takva provjera bila nužna i u nekim drugim slučajevima? Moje mišljenje je da da, ali nećemo dalje širiti tu temu, dakle potpora izmjenama i dopunama ovih zakona. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovane kolegice. Na redu je klub DC-a, Novog vala i Narodne stranke reformista i poštovane dvije Vesne. Vesna Sabolić i poštovana Vesna Škare-Ožbolt. Sabolić. **Sabolić, Vesna (Reformisti)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana zamjenice ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub zastupnika Narodne stranke reformista, DC-a i Novog vala podržava Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji osobito stoga što on donosi kvalitetne promjene u dosadašnji rad akademije. O tome smo dosta čuli pa nije potrebno ponavljati. Naravno da se slažemo da je imenovanje sudaca, da je važno za imenovanje sudaca da osiguramo neovisnost, odnosno uklanjanje bilo kakvog utjecaja moći na, osobito izvršne vlasti, na imenovanje sudaca ali i bilo kojeg drugog centra moći. Svi se slažemo da je neovisnost sudova jedan od najvažnijih stupova pravne države. Slažemo se i oko toga da neovisnost sudova može biti ostvarena samo ako podjela vlasti na zakonodavnu, sudbenu i izvršnu funkcionira bez iznimaka. Činjenica je da je bilo nedopuštenih zadiranja izvršnoj vlasti u sudbenu vlast. Podsjetimo se da je Ustavni sud ukinuo odredbe kojom je osnovicu za plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđivala izvršna vlast, odnosno Vlada Republike Hrvatske. Međutim, moramo voditi računa i o tome da se uz slobodu i neovisnost sudova mora regulirati i sudačka odgovornost. Sudačka odgovornost može biti politička, disciplinska, kaznena i građanska odgovornost. U Republici Hrvatskoj ne postoji izravna osobna odgovornost sudaca. Građanin će doduše biti oštećen u slučaju nezakonitog i nepravilnog rada sudaca ali od države. Država će imati pravo na regres samo u slučaju da je sudac štetu počinio namjerno i u krajnjoj nepažnji. Dakle pravni sustav bi trebao jednako kao u očuvanju sudske neovisnosti razviti i što širi spektar mehanizama kojima bi se u praksi ostvarila i sudačka odgovornost. Jedan od tih mehanizama je i postupak imenovanja sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika kako bi se omogućio što lakši pristup, povećala motiviranost i poticala izvrsnost u području pravosuđa. Bez otvaranja i liberalizacije pristupa sustavu stručnog usavršavanja i specijalizacije u području pravosuđa ali ne samo sudaca nema govora o tome da ćemo u skoro vrijeme postići ciljeve zacrtane Strategijom reforme pravosuđa a to smo kako su kolegice već spomenule i naveli to je neovisnost, nepristranost, stručnost i učinkovitost. Ne mogu se oteti dojmu da je pravosudna akademija prilično zatvoren, hermetički zatvoren sustav i da je taj sustav imao veliki broj nedostataka. Neki od njih se otklanjaju ovim izmjenama i dopunama i to je dobro. No, nisam sigurna da je to dovoljno. Malo sam čitala kako je to pitanje riješeno u drugim zemljama. Čini mi se da smo u nekim dijelovima donijeli i naprednije propise od nekih zemalja sa dužom demokratskom tradicijom. Drugo je pitanje kako to izgleda u praksi. Očito nismo bili spremni na tako veliki skok. Potpuno smo otklonili utjecaj izvršne vlasti na imenovanje sudaca u zakonodavnom smislu što je jako dobro ali smo pri tome ograničili slobodu odnosno pravo pojedinaca na usavršavanje, pravo na izbor zanimanja i ulaska u profesiju, pravo na izbor mjesto rada. u Francuskoj studij prava nije uvjet za upis u državnu školu za pravosudne dužnosnike. Uvjet je 4.-godišnji studij završen u Francuskoj ili zemlji članici. A za imenovanje sudaca nije uvjet završena državna škola za pravosudne dužnosnike što vidimo sa ovim izmjenama i dopunama zakona će biti i kod nas i to je također dobro. Kod nas je do 2013. uvjet za imenovanje sudaca u prvom stupnju bio samo uspješan završetak državne škole a odluka Državnog sudbenog vijeća bila je utemeljena samo na završnoj ocjeni. To nije dobar, nije potpuno objektivan kriterij. 2013. kako smo čuli, to je promijenjeno pa su uvjeti hrvatsko državljanstvo, sveučilišni studij prava, pravosudni ispit, stručna sposobnost, iskazane radne sposobnosti i potrebne godine radnog staža. Mi držimo da je praksa jedan od najvažnijih segmenata u stručnom usavršavanju i posebno pažnju u samom sustavu bi trebalo posvetiti praksi odnosno mentorima u sustavu Drugo važno pitanje koje treba afirmirati a to su već prethodnice spomenule je specijalizacija sudaca koja također treba biti dio poslova koje vodi Pravosudna akademija. Zanimljivo je recimo iskustvo iz Irske, tamo nakon završenog pravnog fakulteta budući suci najprije moraju ići na praksu u državno odvjetništvo. Nakon toga u privatnu odvjetničku kuću i tek nakon što upoznaju i napad i obranu odlaze na sud kao vježbenici. U nekim zemljama već i studenti imaju obvezu ići na sud i slušati rasprave i bilo bi dobro da se i kod nas omoguće uvjeti za takav Nemamo uvjeta, ali treba vodit računa o tome. Izbor i karijera sudaca treba se temeljiti na zaslugama, odnosno efikasnosti ili izvrsnosti. U drugim strukama to govorimo kao izvrsnost, a što ovisi o integritetu, o sposobnosti, o učinkovitosti i naravno kvalifikacijama Međutim, suci nisu jedini odgovorni za kvalitetno vođenje postupka, kvaliteta vođenja postupka uvelike ovisi o odvjetnicima, pogotovo otkad je ukinuto instruktivno ovlaštenje suca. Prema tome, Pravosudna akademija bi morala obuhvaćati edukaciju svih strana u postupku, i sudaca i državnih odvjetnika, ali i privatnih odvjetnika što to do sada nije bio slučaj, a nije ni s ovim izmjenama. Treba pronaći model da ih se na to na neki način motivira kako bi se ubrzalo povećanje kvalitete našeg pravosuđa ukupno. Jer ne možemo poreći nezadovoljstvo građana hrvatskim pravosuđem i činjenicu da postoje suci i pravosudni dužnosnici koji ne prate složenost i odgovornost svojih dužnosti. Ne možemo poreći nezadovoljstvo sporošću u radu sudova niti činjenicu da je iz Hrvatske ogroman broj predmeta išao na europske sudove. Stoga izmjene i dopune ovog zakona držimo dobrodošlima i klub Narodne stranke reformisti, DC-a i Novog vala će ga podržati. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt, nastavak u ime kluba. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana zamjenice ministra, poštovane kolegice i kolege. Uz sve što je do sada rečeno evo još jednom naglasiti važnost i ulogu Pravosudne akademije u daljnjem obrazovanju i stručnom usavršavanju i sudaca i državnih odvjetnika i ostalih pravosudnih dužnosnika i djelatnika. Mislim da je to jedan od uvjeta bez kojih se dalje više ne može ukoliko se misli i nastoji napraviti profil suca ili državnog odvjetnika koji ide za kvalitetom, stručnošću, neovisnošću u svom radu. S obzirom da Pravosudna akademija obuhvaća i početnu izobrazbu i osposobljavanje kandidata i stručno obrazovanje vježbenika i kontinuirano usavršavanje pravosudnih dužnosnika, mislim da se se sa Pravosudnom akademijom usprkos ovih dobrih i kvalitetnih promjena koje idu na bolje presporo hodamo. Dakle Pravosudna akademija već je zaživjela, bila ne u ovom zakonodavnom smislu još 2005. godine, međutim ona je evo presporo hodamo i bojim se da će nam suci i državni odvjetnici jednostavno izgubiti korak sa pravom Europske unije, pravnom sudskom praksom koja se praktički izravno primjenjuje i u hrvatski pravni sustav. zbog toga naglasak ne samo da bi trebalo staviti na ovu početnu izobrazbu i osposobljavanje kandidata, potrebno je staviti naglasak i na ovu specijalizaciju i kontinuirano usavršavanje pravosudnih dužnosnika. Mislim da je ovdje trebalo na neki način u ovu objedinjenu raspravu uključiti i Zakon o pripravnicima i pravosudnom ispitu. pravosudnom ispitu. Mislim da bi onda možda slika bila još kvalitetnija. Ovako ćemo posebno opet o tome raspravljati. Čini bi se da bi u ovom smislu iako to nije možda prijedlog sada ovih izmjena trebalo još više ojačati Pravosudnu akademiju u smislu uprav specijalizacije sudaca i državnih odvjetnika koja je jednostavno uvjet bez kojeg se ne može funkcionirati u ovom u ovom sve složenijem pravnom mehanizmu, posebno s obzirom na pravo Europske unije koje kao što sam rekla izravno primjenjujemo u odlukama sudova i u Hrvatskoj. Stoga ja ću samo podsjetiti koliko je važnost, treba staviti naglasak i na radionice predavanja, odnosno na tu specijalizaciju sudaca. Sjetimo se samo koliko smo imali ovdje problema sa Obiteljskim zakonom, koliko su koliko su bili kratki rokovi za primjenu tog zakona i ja vas sad pitam kako će jedan sudac moći u roku od 15 dana primijeniti 80% promjena koje smo npr. napravili u Obiteljskom zakonu. Da ne govorimo o cijeloj onoj zbrci koja je nakon toga nastala. Prema tome potrebno je da upravo Pravosudna akademija sa svojim programom, ne samo s ovim početnim usavršavanjem već i sa sa specijalizacijama, sa svojim programskim usmjerenjima prati jednostavno ove silne promjene u zakonodavnom smislu koje se događaju, koje su u nekim dijelovima, npr. kod Obiteljskog zakona bile tektonske, kako bi praktički suci i državni odvjetnici mogli pratiti i kvalitetno donositi odluke. Ja sam namjerno pitala koliko to mi mislimo uzeti u okvir obrazovanje i dodatno usavršavanje sudaca i državnih odvjetnika s obzirom na kampanju i plan u jer mislim da to treba ozbiljno planirati ako mislimo držati korak sa Europskom unijom. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana kolegice Vesna Škare-Ožbolt. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Poštovani zastupnik Josip Kregar. Sa velikim zadovoljstvom pozdravit ću nešto što su dva prethodnika osobito naglasili, gospodin Grubišić etiku i zapravo potrebu da se sistematski na njoj radi, ali naročito ovo što je gospođa Škare-Ožbolt sada rekla, a to je pitanje europskog prava i njene primjene, pa i novog prava. Želim reći sljedeće. Ovakva škola nije jednostavno mjesto prenošenja postojećeg iskustva, navika i postupaka koje mi znamo, nego učenja onoga što se ne prakticira i razumijevanja onoga što se ne zna. U europskom pravu mi imamo kod našeg sudstva usprkos seminara i nastojanja da se kampanjski nešto postigne, veliki nedostatak u nerazumijevanju mehanizama europskog prava. Zašto naši sudovi, a trebali bi ne primjenjuju praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu neposredno. Pa to je dio našeg unutrašnjeg zakonodavstva. Zašto se ne zna dovoljno ili skoro ništa, a ustanovio sam to razgovarajući sa kandidatima za taj sud. Zašto se ne zna ništa skoro o funkcioniranju suda u Luxembourgu? To ljudi koji su izvrsni praktičari jednostavno nisu imali u svom dosadašnjem iskustvu. Dakle, sud u Luxembourgu je sasvim novo tijelo koje itekako utječe i na hrvatski pravni poredak i na naše zakonodavstvo. Mi ćemo se vrlo brzo naći pod pritiskom novih sporova i pitanja pred tim sudom da li Hrvatska drži europske standarde u pogledu pojedinih pravnih pitanja. To će biti rutina. Zašto naši sudovi ne prekidaju postupke a imaju tu mogućnost i ne traže mišljenja suda u Luxembourgu? Gledajte, teško je naravno od jedne institucije očekivati da sve to napravi, ali europsko pravo svakako uz učenje o etici. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt. Poštovani kolega Kregar, slažem se sa vama. Upravo sam namjerno potencirala to pitanje, iako možda ono nije izravno vezano sad za ove izmjene i dopune, ali kao poticaj za daljnje usavršavanje da što prije dobijemo nove izmjene koje će ići upravo i u tom smjeru. danas većina sudova, usudit ću se vrlo hrabro to izgovoriti jer imam informacija o tome ne primjenjuje odluke Europskog suda za ljudska prava izravno na svoje odluke na svoje odluke i to je problem. I to je problem iz razloga što jednostavno niti su im dostupni i tu moramo pokazati onu, na žalost siromašnu stranu funkcioniranja našeg pravosudnog sustava. Niti suci imaju mogućnost uvida u sve odluke Europskog suda za ljudska prava, a kamoli da ih stignu proučiti ili da ih stignu primijeniti. Prema tome, uloga Pravosudne akademije u tom smislu treba biti stožerna. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub SDP-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice sa suradnicom, kolegice i kolege. Uvodno odmah ću reći da će klub SDP-a podržati izmjene prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji kao i prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu i Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Vidjeli smo koji je konkretan cilj koji će se ovim izmjenama Zakona o Pravosudnoj akademiji, DSV-a i DOV-a postići. Ali krajnji cilj svih izmjena, sva ova tri zakona jeste postizanje, dakle kvalitete suđenja, a to se može postići jedino na način da dobijemo ne samo kvalitetno pravosuđe u cjelini, nego da svaki pojedini sudac bude obrazovan, bude kvalitetan, da može stranci pružiti pravdu. Na kraju krajeva to proizlazi iz obveze i prava pojedinca temeljem Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava koja izrijekom govori da svaki čovjek ima pravo na neovisnog i poštenog pravednog suca. Što vrijedi jednom pojedincu pred sudom gdje je u ulozi bilo tužitelja ili tuženika ukoliko ga je dopao samo neki sudac koji nije takav? Što njemu vrijedi da je ogromna većina pravedna i poštena u što vjerujemo svi ako ima onih koji takvi nisu. I zato upravo sve izmjene, ne samo ovih zakona, nego i jučer o čemu smo raspravljali i Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku i drugih zakona moraju biti upravo u takvom jednom cilju, ono što je rekao i don Grubišić kojeg su mnogi spomenuli, dakle ta etička komponenta ako je i sigurno da je u svakom ljudskom poslu važna, u svakoj profesiji. Ali ovdje je važna i prevažna. Ako se korupcija bilo gdje pojavi onda je destruktivna, ali ako se u pravosuđu pojavi ona je razorna. Jer upravo društvo, država društvo, država putem svojih tijela daje tim ljudima posebna prava koje nema niti jedna jedina profesija, koju nema ni jedan političar, a to je da sudi sucu pojedincu, da odlučuje o njegovim najvrednijim dobrima, o njegovoj slobodi, o njegovoj imovini. I zato je jako važno da i mi sa svoje strane podupirući ovakve dobre zakone Nije na nama ovdje da raspravljamo o jednoj konkretnoj presudi ma kako ona na prvi pogled i zaista u svojoj suštini bila nepravedna i nezakonita, nego upravo da donosimo dobre zakone koji će omogućiti kvalitetnu interpretaciju sudaca. Ali mi se susrećemo i s tim pojavama i o tome također treba govoriti u cjelini, da ima sudaca koji nisu samo zadovoljni svojim poslom, koji bi se bavili i politikom. A na žalost ima, bilo je i političara, ima ih koji bi sudili i već oni znaju u određenom predmetu kako treba presuditi. To je pogubno. Vlasti su odvojene. Mi smo napravili silan pomak od onoga, sjećate se onog DSV-a Potrebićinog slavnog kako ga kolokvijalno su ljudi nazvali, kako su se birali suci. Dakle, ovo je zaista jedan ogroman, ogroman korak. Ali ipak i posljedice toga u primjeni tog zakona neće se sutra odmah dogoditi, one se događaju postepeno. Ali ako se napravi jedan potres u pravosuđu kojeg smo imali '90-ih godina gdje je uzdrmano pravosuđe na čitav niz godina onda treba puno vremena da se ono ustabili, da dobije svoju samosvijest ali i odgovornost. Politika se doista, to se svi slažemo, makla od pravosuđa pogotovo kad više politika ni kroz DSV ni kroz Državno odvjetničko vijeće u cjelini nema utjecaja na pravosuđe. To je dobro, ali ljudi nisu naivni pa ni mi ovdje, pa ni mnogi suci koji rade pošteno da se uopće određene druge politike, interesne skupine dalje nisu napustile pravosuđe. Dapače, sada vrebaju svoju šansu. I to svakako treba uočiti, treba spriječiti, treba tome naći lijeka pa i pomoći pravosuđu u cjelini. Mi jesmo odvojene vlasti ali jedna drugoj su dužne pomagati u cilju ostvarivanja one ustavne i zakonske zadaće koju imaju svi zajedno i svaki ponaosob. Dakle, ja smatram da će i ovim promjenama gdje ćemo doći do još kvalitetnijeg odabira po načelu jedinom objektivnosti doći do kvalitetnog, Onog koji je objektivan. Sjećam se ranije ljudi bi govorili pa neka on bude sudac, nek' bude predsjednik suda on je dobar čovjek. Nema sumnje da su takve osobe bile dobri pojedinci. Ali lako je biti dobar, teško je biti pravedan. Zato podupirući ove prijedloge zakona želimo zaista da suci budu ono što zaista trebaju biti u svojoj domeni, svećenici pravde. To nije lako, za takve, ima ih koji odskaču po svim svojim vrijednostima, moralnim, stručnim, koji su iznad prosjeka. Oni često smetaju i vlastitim kolegama, ali moramo naći prostora da takvi napreduju. I vjerujem da je ovo prvi, jedan od koraka koje smo i ranije poduzeli ali u što većoj objektivnosti. Ali nije dovoljno biti samo za suca stručan. Imate toliko stručnih ljudi koji mogu naći druga mjesta u gospodarstvima i neke druge kvalitete. Ali ovdje ljudi moraju imati najveće etičke vrijednosti. Gotovo ono što mi ovdje govorimo čini se da je takvog čovjeka nemoguće naći. Nije istina! Takvi ljudi rade svoj posao, samozatajni su, koncentrirani apsolutno na svoj bilo da se radi o najtežim ubojstvima gdje su sva svjetla kamera uperena u toj sudnici ili u jednoj maloj sudačkoj sobi radi predmet savršeno, objektivno, pravedno a u sporu neke male imovinske vrijednosti. Jer za čovjeka pojedinca njegova mala stvar je najveća na svijetu. Zato uz ove izmjene, ja ću još samo napomenuti, ovdje su već i kolegice prije govoreći o tome rekle da bismo postigli onaj krajnji cilj i ovih izmjena potrebno je uvesti kazneno djelo kršenja zakona od strane suca. Dakle, ne zbog njihove slobodne procjene nego onih koji očigledno krše zakon. I jednako tako da bismo građanima koji su ponekad i pretjerano kritični prema pravosuđu u svakom slučaju opravdano kritički a ponekad prekritični treba poslati poruku da mi uočavamo neke stvari u pojedinim zakonima pa i u ovima u kojima su uočene, a i u onima o kojima smo jučer raspravljali i da im šaljemo poruku da pravo i pravda nisu na prodaju, da su pred zakonom svi isti neovisni pogotovo neovisni o svom imovinskom statusu. Danas ljudi nažalost nemaju takvu sliku. A tome je kriva i odredba u Zakonu o kaznenom postupku koja je najdobronamjernije upravo da bi se pritvor za svih suzio jer to je glavna primjedba iz Europske komisije da mi olako, pravosuđe naše, olako trpa ljude u pritvor. Ali ne može kriterij biti, a ljudi su ga stekli, da onaj tko ima novca može kupiti svoju slobodu, a onaj a onaj tko nema da ne može, da mora ostati u pritvoru čekajući da se ispita 100 i možda 101 svjedok. Zato bi trebalo, ja govoreći o ovome, da bi se postigli ciljevi i ovog prijedloga zakona treba pod hitno ukinuti odredbu iz Zakona o kaznenom postupku koja ranije nije postojala a to je da je moguće uložiti jamčevinu, dati jamčevinu kako se iz razloga utjecaja na svjedoke. Jamčevina u našem do takvih izmjena bila je moguća jedino kod opasnosti od bijega, što je sasvim logično. Tko voli više svoju slobodu neka imovinu na takav način se to i rješavalo. Nekoliko samo završnih napomena, u pogledu ovog prijedloga zakona. Dakle, da ne ponavljam sve što je rekla gospođa zamjenica u pogledu objektivizacije i nekih nelogičnosti koje su se pojavljivale ovdje, nejednakog statusa onih koji su prije položili pravosudni ispit nego onih koji su se kasnije upisali u Državnu školu, isto tako nejednako bodovanje kod Državnog sudbenog vijeća, isto tako kod Državnog odvjetničkog vijeća da se ujednači status. Ali ono što je najvažnije, isto tako, da su mnogi savjetnici u tome našli se u nekakvom zrakopraznom prostoru prostoru pa evo pružaju se startne pozicije jednake i za te ljude. Jer dakle ljude koje učimo da dijele pravdu sami su bili u nepravednom položaju. u nepravednom položaju su bili suci dok nismo izmijenili zakon upravo da bi svi bili za istu plaću suci istog ranga bili i jednako plaćeni. Ali ono što mi se čini posebno važnim to je da se samo pravosuđe ne zatvara, a ono kako je dosada bilo postavljeno upravo u cilju veće objektivizacije, veće motiviranosti i njihove mogućnosti promocije i da grade karijeru u svojoj službi, u svojoj profesiji dogodilo se to da je nemoguće bilo uči u sudačku službu ili u državno odvjetničku ukoliko od samog starta nisi bio tamo. To isto nije dobro. Prema tome, i ovdje se otvara mogućnost bilježnicima, odvjetnicima i onima koji su čitav niz godina radili na određenim pravnim poslovima da se priključe državnom odvjetništvu odnosno pravosuđu u cjelini. To je jako važno, pogotovo je to važno da bi mi imali kvalitetne ljude u suzbijanju najopasnije vrste kriminaliteta gospodarskog kriminaliteta koji je vrlo opasan jer vidimo o kojim se iznosima u tim slučajevima radi, a to su specifična znanja koja pravnik kriminalist čak nema ukoliko posebni pravnici koji su radili i u policiji, i u poreznim službama gdje mogu prepoznati upravo tijek novca. Ono čemu, što mi se čini našem pravosuđu u cjelini potreban je takav takav kadar. Evo podržavajući sve ove izmjene ovih zakona vjerujem da ćemo njihovom primjenom, ustrajnošću na toj primjeni i gledajući i ispravljajući i dopunjujući zakone koje smo i nedavno donijeli vidjeti i reagirati kako oni funkcioniraju u praksi, pomoći sucima ne samo da dođu, odnosno kandidatima da dođu do pravosudne dužnosti nego omogućiti permanentno školovanje i edukaciju upravo da bi se postigao cilj iz Europske konvencije da svaki čovjek ima pravo i dobije pravednog suca, jer sudac koji ne zna, koji nije moralan on je nesreća za čovjeka. Hvala. Hvala i vama poštovana kolegice. Imamo repliku poštovanog zastupnika Ivana Grubišića. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** U jednom momentu gospođa Ingrid Antičević je rekla da je lako biti dobar a teško je biti pravedan. Ja to ne bi dvojio jer ko je dobar morao bi biti i pravedan. Međutim, teško je spojiti i jedno i drugo osim ukoliko se uzme da je da dobar ludu brat. Onda bi to trebalo dvojiti. Ali dobrota kao integralna vrijednost čovjekova podrazumijeva i pravednost. Iznijet ću ne govoreći o imenima jedan sudac osječkog suda došao je na poziciju suca zagovorom određene crkvene institucije. Kad je bilo o meni riječi onda je govorio takve stvari koje čovjek ne bi mogao probaviti ni prihvatiti. Kasnije je bio uhvaćen, prebačen iz mjesta gdje je bio sudac u drugo mjesto i osuđen na 4,5 strogog zatvora. Bio je kadar određenih crkvenih ljudi. To raditi u pravosuđu je bezakonje i to nema veze sa pravdom i pravednošću, nema veze ni s moralom ni s etikom. Prema tome, potrebni su nam suci struke, osjećaja za pravdu i pravednost ali i suci koji su osjetljivi na moral i etiku. Ovdje se ne zalažem za propise dekaloga jer je on nastao u jednoj teokraciji ali se zalažem za jedno zlatno pravilo etike u politici a to je "Ne čini drugome što ne želiš da tebi drugi učini.". Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. nekada je bio, ja sam to slušala veliki strah izaći pred partijski sud, sad smo čuli da ništa strašniji nije ni crkveni sud i da nema baš velike pravde ni tamo. Međutim, kad ste se osvrnuli na onaj jedan dio što sam rekla o dobroti, o pravednosti da u našem životu kolokvijalno svi će reći on je dobar čovjek, a onako ga treba percipirati kako ste vi detaljniji obrazložili a ne nažalost kako mi često ga to shvaćamo to je čovjek za većinu, čovjek koji se nikom ne zamjera. I slažem se, ne može biti ni pravedan ni dobar koji se nikom ne zamjera, jer taj niti je na strani zla ni dobra odnosno i jedno i drugo. Prema tome, potpuno podražavam ovo što ste vi nadopunili što znači dobrota, da znači u biti i pravednost. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice Antičević-Marinović, kazali ste da je loš sudac nesreća za čovjeka, on je zapravo nesreća za društvo, za narod u cjelini i to je samo po sebi razumljivo. Ali slažem se s vama budući da je vaša rasprava išla dosta široko i dotakla se i Zakona o kaznenom postupku, slažem se sa primjedbama vezanim, koje su naravno vezane i za iskustvo i za neke svakidašnje slučajeve s kojima se susrećemo. Slažem se da treba mijenjati ZKP, pa budući da ste predsjednica Odbora za zakonodavstvo i članica vladajuće većine nadam se da ćete to potaknuti jer ovo pitanje slobode i jamčevine i dojma kako ste rekli da se boriti za slobodu puno lakše mogu oni koji imaju novaca. To nije samo dojam, to je sada apsolutno istina a neki apsurdi s kojima se suočavamo vezani za puštanje iz pritvora iako i nisu ispitani svi svjedoci dakle vezano za odredbe Zakona o kaznenom postupku dovedene su zapravo do farse jer tko to i kako to može kontrolirati, sastaje li se netko i kontaktira sa svjedocima kada je na slobodi ili ne? Tako da to treba podhitno urediti jer stvara dodatno tu neujednačenost sudske prakse o kojoj stalno ovdje trubimo. Međutim, ono što je puno važnije kod većine ljudi koji teško žive stvaraju jedan ogroman osjećaj nelagode i nepravde. Dakle, ako bilo kome tko nema novaca predstoji izlazak pred sud odnosno ako je zahvaćen kaznenim postupkom ima apsolutnu nesigurnost i s pravom da neće biti jednako tretiran kao oni koji imaju novca u izobilju. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Da, kolegice, neuk i nepošten sudac nesreća je za stranku, to je stara latinska poslovica. I drago mi je da ovo podržavate. Mislim da to podržavaju svi. Dakle ja sam to uočila, svakom prigodom govori i na takav način ali sigurno i kao predsjednica Odbora za zakonodavstvo mislim da je o tome nešto ministar čak bio rekao čak i javno da će razmotriti tu odredbu i da vratimo na one prijašnje odredbe da jamčevina može biti dana odnosno predviđena pa onda izrečena, odobrena jedino zbog opasnosti od bijega, a ne i zbog toga zbog opasnosti utjecaja na svjedoke jer ona je u samoj logici takve jedne opasnosti nelogična. Zaista ljudi shvaćaju da su pravo i pravda na prodaju. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Davorin Mlakar.

lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Poštovana zamjenice ministra. Objedinjene točke dnevnog reda koje obuhvaćaju Zakon o Pravosudnoj akademiji, Zakon o Državnom i Državnom odvjetničkom vijeću koji su samo posljedica izmjena ovog prvog Zakona o Pravosudnoj akademiji pa ću ja većinu izlaganja u ime kluba posvetiti ovom prvom zakonu i samo nešto reći o posljedicama koje izmjene ovog zakona proizvodi u ova ostala dva. Prvi prigovor koji bismo htjeli ipak iznijeti u predlaganju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji tiče se neke analitike, tiče se onoga što nema u materijalima, a bilo bi interesantno za razumijevanje zakona da smo dobili jedan analitički prikaz dosadašnjeg rada Pravosudne akademije, ne samo ovih uočenih nedostataka nego i mogućih kvaliteta koje je ta akademija donijela pa da razgovaramo i o konkretnim stvarima što smo dobili uvođenjem u naš sustav Pravosudne akademije. Kako nema neke analitike koja bi pratila ovaj zakon uvodno ću reći zakon je posljedica naših pristupnih pregovora EU, ona je osmišljena i ustanovljena koliko je meni poznato u radu s partnerima iz zemalja EU. Mislim da je glavni konzultant u tom poslu bio konzultant iz Njemačke, ali je i ova akademija kao tijelo, kao ustanova nastala ustvari kompilacijom njemačkog i francuskog modela državnih škola. Ona je do sada odgojila ili osposobila dvije generacije pravosudnih dužnosnika. Prema mojim podacima njih 60 je prošlo Pravosudnu akademiju prema dosadašnjim propozicijama kako je ona radila. E sada dolazimo do onoga što je ostao problem Pravosudne akademije. Od 60 polaznika 22 koji su završili Pravosudnu akademiju ne mogu biti raspoređeni na sudačke dužnosti. Oni su gotovi suci koji su sutra trebali početi raditi, ali oni ne mogu biti raspoređeni na sudačke dugžnosti jer su one popunjene jer su one prema mišljenju čini mi se do konca 2015.godine nema imenovanja novih sudaca u našem sustavu, prema tome mi nemamo prvi odgovor što ćemo s ljudima koji su se educirali za određene dužnosti, završili školu, a ne mogu stupiti na dužnosti jer ih ima na tim dužnostima previše. Uz to znamo da postoji poseban problem i reorganizacije sudovima, po nekima viška sudaca na prekršajnim sudovima mogućnosti popunjavanja s prekršajnim sucima drugih sudova itd., itd., ali ovih 22 definitivno nisu za sada u mogućnosti početi raditi bez obzira što su s uspjehom ovu školu završili. prvi problem koji je nastavo s Pravosudnom akademijom. Sada se predlaže, a ona ima tako gordi naziv Pravosudna akademija da školovanje koje je trajalo dvije godine se skrati na godinu dana, možda čak na šest mjeseci ili tri mjeseca i sve više će ličiti svečanoj akademiji, a sve manje onome što bi trebala biti akademija koja obrazuje ljude za odgovorne dužnosti kako je to u početku zamišljeno. Ono što je možda najveći prigovor radu Pravosudne akademije je činjenica da vi sada umjesto redovnog školovanja od pet godina pravnih fakulteta, pa nakon toga određenog staža, pa polaganja pravosudnog ispita, još imate 2 godine školovanja da biste eventualno jednog dana postali sudac prvostupanjskog suda. I čini nam se nepotrebnim ljudima koji su nekada sa 22 ili 24 godine bili osposobljeni za sudačke dužnosti sada umjesto da nastojimo modernizirati pravosuđe kvalitetnim mladim ljudima, mi još odgađamo stupanje na dužnosti sve negdje do ako hoćete uvjetno 30.-te godine života. Druga pak stvar je da ta Pravosudna akademija sa ljudima koje će educirati je postala prepreka nekim drugima koji su s punim pravom očekivali da budu imenovani na sudačke dužnosti. Naime, poznato je da se čak vode i sporovi pred Ustavnim sudom, cijele grupe savjetnika kojih je prema mojim podacima do prije manje od godinu dana bilo oko 700 u našem sustavu, dakle savjetnici na sudovima koji nisu uopće bili u mogućnosti ako nisu bili polaznici te škole pristupiti natječaju i postati sucima jer im je nedostajao taj preduvjet da budu polaznici Pravosudne akademije. Drugim riječima, mi smo sa dosadašnjom Pravosudnom akademijom dobili ustanovu koja je educirala ljude prema svojim propozicijama koje ne mogu biti imenovani na sudačke dužnosti. S druge pak strane oni koji su godinama radili u pravosuđu i do sada uvijek osim formalnih obrazovnih karakteristika imali i čak dugotrajan staž u pravosuđu nisu mogli biti imenovani za suce. Mislim da smo time umjesto da unaprijedimo edukaciju i pravosudni sustav njega ustvari ovim načinom unazadili. Zbog toga mislimo da je ovakva izmjena koja sada pokušava barem u dijelu popraviti stanje što se tiče sudačkih savjetnika nedovoljna i da neće dovesti do toga da dobijemo adekvatnu edukaciju za sve nositelje pravosudnih dužnosti. U ovom prijedlogu zakona u članku 15. dovodimo i još nešto u pitanje odnosno mijenjamo koncepciju koja je do sada postojala. Državno sudbeno vijeće bilo to koje je vodilo brigu s obzirom da se bavi imenovanjem sudaca, koje je vodilo brigu i o upisu i o polaganju i tog ispita za za ulazak a i konačnog ispita na Pravosudnoj akademiji. Prema ovoj noveli koju predlaže Ministarstvo pravosuđa to više neće biti slučaj. I bez obzira što je Državno sudbeno vijeće ustavna kategorija i tijelo koje se bavi imenovanjem svih sudaca sada je umjesto njega po ovom prijedlogu za provedbu natječaja za upis u Pravosudnu akademiju formira se povjerenstvo koje ima 5 članova od kojih su dva člana iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dva člana iz reda zamjenika glavnog državnog odvjetnika i jedan član iz reda Ministarstva pravosuđa. Zbog čega predlagatelj, odnosno predlagateljica mislim da bi mjesto Državnog sudbenog vijeća ovaj posao u budućnosti trebalo raditi ovo povjerenstvo, moram ovako iskreno reći nikome, ili barem nama u klubu HDZ-a nije jasno. Dakle mi smo od škole koja nije polučila one rezultate koji su od nje bili očekivani u trenutku kada je ona formirana a što se često puta događalo došli do toga da priznajemo neke greške i pokušavamo ih promijeniti ali čini nam se na krivi način. Akademija koja će trajati sve kraće, tijela nadležna za imenovanje sudaca više neće biti tijela koja će utjecati na upis i upis i polaznike Pravosudne akademije a još uvijek iako postoji mogućnost sada da se i sudski savjetnici natječu za pravosudne dužnosti teško da ćemo dosadašnju grešku ili ako hoćete i nepravdu prema njima jer nisu sigurno bili svi isti pred zakonom moći promijeniti. To su kritike na ovaj Prijedlog zakona o Pravosudnoj akademiji a on se onda naravno reflektira rekli smo i na ova dva zakona, jedan je Zakon o Državnom sudbenom vijeću a drugi o Državno odvjetničkom vijeću. Što se tiče Zakona o Državnom sudbenom vijeću, izmjenama se predlaže nešto što također, dakle osim ovih promjena koje sam rekao da više nije nadležno za odabir kandidata za Pravosudnu akademiju uvode se i neka pravila, ali čin se možda da tako blago kažem nedovoljno promišljena. Uvodi se dvije vrste testiranja svih kandidata. Jedno je psihološko testiranje koje će obavljati po nalogu Državnog sudbenog vijeća odnosno nekom ugovoru određena medicinska ustanova a drugo je sigurnosna provjera ali samo onih kandidata koji se natječu za suce sudova prvog stupnja. Dakle sigurnosna provjera biti će potrebna za suca općinskog suda ali sudac županijskog ili Vrhovnog suda tu provjeru neće morati prolaziti bez obzira da ili je nekada davno u svojem radu prošao provjeru za suca općinskog suda ili je na drugi način došao došao na dužnost a znamo da je moguće recimo na vrhovni sud. Druga stvar koju mislimo da je neprihvatljiva, da se člankom 4. mijenja mogućnost ocjenjivanja kandidata koji nakon da ne zamaram testiranja i ostalih bodova koje donosi na konačni razgovor pred Državno sudbeno vijeće, određuje se koliko Državno sudbeno vijeće u razgovoru s pojedinim kandidatom može vrednovati taj razgovor i koji broj bodova može kandidatu dati. Nešto se do sada rješavalo metodologijom u radu Državnog sudbenog vijeća, ali ilustrirat ću da bude svima jasno o čemu govorimo. Svi kandidati koji se pojavljuju za imenovanje za suce pred Državnim sudbenim vijećem prije razgovora i konačne ocjene o tome koji su izabrani kandidati, dolaze sa stanovitim brojem bodova. Maksimum je do sada bio vezano uz njihov dosadašnji rad, ocjenu sudačkog vijeća nadležnog suda ili testiranje na akademiji, maksimum je bio 150 bodova. Oni su na razgovoru mogli dobiti maksimalno 20 bodova za ono što su pokazali pred članovima Državnog sudbenog vijeća, što bi značilo da svi oni koji su iz različitih razloga koji nisu uvijek najkorektnije bodovani oni koji su dolazili sa manje od 130 bodova bez obzira na kvalitetu koju bi iskazali na razgovoru nisu uopće mogli reflektirati reflektirati na mjesto ili postati sucima po određenom natječaju. To mislim da je jedan od velikih problema u radu Državnog sudbenog vijeća i da ovo rješenje da sada propisujete broj bodova samo za taj razgovor zakonom nije dobro rješenje da se to pitanje mora riješiti metodologijom na drugi način kako bi onima koji se pokažu u svim segmentima najboljima dali mogućnost da postanu suci. Najkraće rečeno, niti jedan odvjetnik do sada koji se natjecao za pravosudnu dužnost nije mogao ni sanjati da bi postao sucem jer je maksimalan broj bodova s kojim su dolazili na razgovor bio 70. Hvala. za jedan čitav niz kvalitetnih ljudi koji bi trebali i mogli reflektirati da postanu sucima. Zbog toga sugeriramo ministarstvu da ovaj zakon temeljito promijeni i da razmisli o tome da nam ovakva Pravosudna akademija

kolega Mlakar, situacija je, dijagnoza da budem precizniji u pravosuđu je jasna i ona ukazuje na žurnu terapiju i u tom dijelu se ponovo očekuje od edukacije, specijalizacije ili kako god mi to nazvali. I sad u ovom dijelu slušajući vašu raspravu malo mi je zapelo ovo za uho na neki način ova zavrzlama bih je ja nazvao, e sad ovo bude, ovo ne bude pa onda ima određeni dio tih osposobljeni ljudi pa ne mogu ići i puno stvari mi nije jasno. I u tom smislu bi htio povući jednu paralelu sa liječnicima koji su naravno isto tako dugotrajno se školuju, ali u stalnoj su edukaciji, specijalizaciji prateći nove tehnologije, saznanja. U prilog tome ide i da su priznati i vani nažalost ih je puno ode i liječe. To mi zovemo po algoritmima, određenim algoritmima. A sad ovdje u sudskoj praksi veli ujednačena sudska praksa. ujednačena sudska praksa. E sad tu meni nikako nije jasno da sad ta sudska praksa koja bi morala isto po pravilima struke, sad jedan sudac donese jedno rješenje takvo i ovaj za mjesec, dva, tri … promijeni 100%. 100%. E veli to nije tako. Ja to nikako ne mogu razumjeti o čemu se tu radi. Naravno da više u uho zapinju ovi viši, ali ima i na nižim razinama tih raznih odluka. Mene sad to zanima da li je to posljedica možda određene needuciranosti, da li je to posljedica te zavrzlame o kojoj ste vi govorili ili je … ona anegdota, ona tri pravnika u obitelji stoje u onoj šljivi kad su sudili toliko i toliko godina. Evo to bih ja htio malo razmisliti. **Leko, Josip (SDP)** Važno je da se liječnici slažu uvijek, to je važno. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Poštovani kolega Milinković, postoji neka sličnost s medicinom. To vam je kao potpuno različita dijagnoza koju možete čuti, pogotovo ako bolujete od nekih netipičnih bolesti pa ćete dobiti različita mišljenja različitih doktora. Može se dogodit u pravu možda je to prečesto u pravu i ne bi se trebalo tako tumačit zakone, s tim se slažem s vama. Ali ovo što ste govorili u ovim primjerima govorilo je o edukaciji nositelja pravosudnih dužnosti. Nitko od nas nije protiv toga da se oni i oni se moraju, bez obzira na postojanje ove škole, a zahvaljujući dobrim dijelom i nama u parlamentu cjeloživotno educirati, obrazovati jer jednostavno je takva poplava zakona da je nemoguće da ostanu gluhima na sve ovo što mi svakodnevno mijenjamo. Ali je drugo pitanje da li ovakva škola kakva je dizajnirana u početku kao naša obveza prema Europskoj uniji, da li je postigla svrhu odnosno ako nije da li nam uopće ovakva treba, da li ovakve sitne promjene mogu dovesti do kvalitetnije škole ili smo spremni priznati i ne govorim o nikakvim političkim opcijama, ali spremni priznat grešku da ovo jednostavno nije dobro rješenje i da tu školu zamijenimo ispunjenjem svoje obveze prema EU na drugi način. Ova škola nije postigla svoju svrhu, njena metodologija nije dobra, a konačni rezultat je porazan. Dovukli ste ljude u školu i nemate ih na koncu smjestit na odgovarajuća mjesta, a oni koji znaju radit ne mogu se za ta mjesta ni natjecati. To je paradoks koji nam nije trebao. Poštovani zastupnik Draženko Pandek, replika. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem poštovani kolega. Dakle, u svojoj raspravi ste se založili za to da se, dakle veći značaj i veće bodovanje dade tom usmenom razgovoru. Osobno ja sam prilično skeptičan prema takvoj mogućnosti pogotovo ukoliko bi, dakle bodovi ostvareni na tom usmenom razgovoru mogli voditi do toga da budu odlučujući i da čak anuliraju rezultate nekakvog objektivnog testiranja, da se stvori mogućnost da netko tko je na nekakvom objektivnom testiranju postigao značajno više bodova ne dođe u priliku bit primljen, odnosno stavljen u sudačko zvanje, nego onaj tko dakle na nekakvom usmenom razgovoru koji može biti vrlo subjektivan, da ne kažem nešto gore ostvari određeni broj bodova. Druga je stvar ako i ovo testiranje, odnosno vrednovanje prošlog rada nije dobro, recimo da netko na čisto nekakvim registarskim predmetima, efimenim predmetima ostvari neki veliki broj bodova. To je onda stvar uređenja ovog dijela, a ne toliko davanja značenja tom usmenom razgovoru. Usmeni razgovor bi možda dao veći značaj. Ako se propiše jasno da taj usmeni razgovor se mora voditi, da se mora nakon njega napravit jedan zapisnički oblik i da se i tu ipak nekako odredi za što se na tom usmenom razgovoru dobivaju bodovi. Dakle, da što veća bude transparentnost i da poslije ostane trag i neka objektivnost da se uvede i u taj usmeni razgovor, a ne samo, dakle da se kaže e na usmenom razgovoru ovaj je dobio maksimalni broj bodova, pa je anulirao onoga tko je bio znatno bolji na nekakvom objektivnom testiranju. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Pandek, mi mislimo vrlo slično iako ste vi krivo razumjeli ono što sam ja rekao. Ali i u svom izlaganju ste došli do onoga zašto se ja zalažem. Ne mislim ja da objektivne kriterije treba ispustiti i primat dati nekakvom subjektivnom kriteriju članova Državnog sudbenog vijeća da prema vlastitom nahođenju biraju ljude bez obzira na ove egzaktna mjerila koja postoje. Međutim, ta egzaktna mjerila nisu dobra. Odnos između njih i subjektivne procjene članova Državnog sudbenog vijeća ne može biti u ovom rasponu. A sad kad ste već govorili dat ću vam jedan primjer, jer nećemo govorit o imenima. Na natječaju je najveći broj bodova imao sudac koji je imao u jednoj godini 5360 predmeta što je 20 puta više od realne norme koju ostvaruju suci pojedinih sudova, ali samo zato što je on bio smješten u registru Trgovačkog suda, pa je svaku registraciju na Trgovačkom sudu mjerio jer su morali prema metodologiji mjeriti kao jedan predmet. Ja govorim o tome, da ako je Državno sudbeno vijeće po Ustavu tijelo koje odgovara za izbor sudaca, onda ono mora imati instrumente ako za njih odgovara, da može izabrati najbolje kandidate. Ako vi dobijete kandidate od njih 30 da tako kažem petrificiranu sliku, da jedino 5 možete izabrati po nekim kriterijima koji ne moraju biti potpuno objektivni ili istiniti vi ste Državno sudbeno vijeće doveli u poziciju da ono samo odglasava ono što mu je već servirano, a ne da može svojom odlukom iza koje će stajati odrediti da će izabrati najbolju osobu na natječaju. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Mile Horvat u ime kluba SDSS-a u Hrvatskom saboru. Izvolite. Ne, ne. Samo jedan po jedan. Ja sam malo sad iznenađen sa raspravom uvaženog, odnosno zaključkom rasprave uvaženog kolege Mlakara kad je na kraju rekao da ovu instituciju, Pravosudnu akademiju na kraju treba ugasiti. Pa cijeli koncept i cijela ideja i realizacija ideje je bila u vrijeme vašeg mandata i vaš ministar je predložio koncept o kojem mi sad razgovaramo. Dakle, ako smo to radili samo zbog toga da ispoštujemo direktivu EU i da kažemo evo EU nas tjera da napravimo nešto što mislimo da nije dobro, pa ćemo to napravit dok ne uđemo u EU. Kad se ta činjenica završi onda ćemo tu stvar ukinuti, mijenjati, odnosno mijenjati je dozvoljeno u smislu poboljšica, Ali konstatirati da to sad nakon tri godine treba ukinuti je nešto što mene baš jako ne ohrabruje, ali me ne iznenađuje. Jer takve pozicije u odnosu na obaveze prema EU smo mi pripadnici Srpske manjine često doživjeli da je trebalo nešto uraditi i obećano je, kad je trebalo dobiti onaj pozitivan avi ili kako li već ne, da se uđe u EU. Kad to prođe onda možemo dalje po starome i više ne poštujemo one stvari i one obaveze koje smo sebi preuzeli kad je bilo bitno dobiti pozitivno mišljenje o zatvaranju svih poglavlja za ulazak u EU. Prema tome, mislim da je ovo, ovakav stav nije dobar ali to je stvar kolega. Mi u klubu SDSS-a smo i kod prvog prijedloga rekli razloge zbog kojih mislimo da treba tu akademiju podržati osim naravno direktive EU. Tražili smo logiku i u situaciji u domaćem pravosuđu i našli smo ju kao potrebu da se ta akademija napravi, iako smo i tad u konceptu koji je predložen našli niz grešaka, niz crnih točaka koje je trebalo ispraviti. Računali smo da će praksa s obzirom da se radi o jednom institutu koje je novo u pravnoj praksi da će bez obzira što se pozivamo na praksu francuskoga obrazovnog sustava, mislim da nije previše kompatibilan sa našim, ali smo mislili da će vrijeme pokazati što ne valja i da će se to nastojati popraviti. I upravo podržavamo ovaj napor Ministarstva pravosuđa da poboljša postojeće rješenje. Ja ću reći nekoliko stvari za koje mislim da su stvari za raspravu ali iz namjere da popravimo cijeli koncept Pravosudne akademije. Dakle, i tad smo rekli kad ste to kolege iz HDZ-a predlagali u svom mandatu, rekli smo da postoji, da praktični razlozi za osnivanje Pravosudne akademije jeste ustvari jedna opća ocjena stanja u pravosuđu. Da su nam postupci u pravosuđu enormno dugi, na što je upozoravala i Europska komisija tada, da su se presude domicilnog pravosuđa iz sfere ljudskih prava pobijale vrlo često pred institucijama međunarodnog sudovanja što nije baš bila dobra referenca tada za pravosuđe RH prije zatvaranja poglavlja i da su se donosile u najmanju ruku čudne presude kada su oštećeni pojedinci nezaštićeni ljudi tužili državu za štetu na imovini nastalu usred terorističkih akata ili gubitka najmilijih osoba uslijed tih akata. I oni ne da nisu dobivali satisfakciju nego su bili odbijani sa tim svojim presudama i čak su trebali platiti enormno visoke sudske troškove, plijenila im se imovina, ljudi su ostali obezglavljeni. Dakle, to su bili argumenti zbog kojih smo smatrali da treba educirati pravosuđe i dići nivo sudovanja na jedan viši nivo. I zato smo i podržali koncept doškolovanja odnosno stručnog osposobljavanja tih mladih ljudi koji treba da uđu u jedan vrlo osjetljiv segment društva koji se zove dijeljenje pravde. Tad smo isto tako rekli da je za nas dakle da bi se koncept Pravosudne akademije bio dostupan donekle dostupan svim mladim, ambicioznim ljudima da je condicio sine qua non da je pitanje svih pitanja što nismo napravili kako omogućiti mladom čovjeku koji završi fakultet da odradi pripravnički staž kao prvu stepenicu za daljnje školovanje. Ovo je nešto drugo. Dakle, imate položen pravosudni pa idete dalje na akademiju. Kako doći do pravosudnog ispita ako vas na pripravnički staž, vježbenički staž neće primiti državne institucije, ako vas neće primiti privatna praksa jer nemate novaca da odvjetniku refundirate svoje troškove za vrijeme te prakse? Dakle, što sa mladim ljudima? Ljudi su očajni. Ja sam pričao sa mnogim studentima u Osijeku koji završavaju fakultet i ne vide perspektivu jer ne mogu tu osnovnu stvar riješiti, nemaju prilike da odrade vježbenički staž, steknu onaj minimalni uvjet da izlaze da izlaze na polaganje pravosudnog ispita i iza toga naravno kao nekakav vrh karijere dolazi onda ova vrsta izobrazbe. Prema tome mi, naročito pripadnici naše manjine, često se nađu u situaciji da budu odbijeni i da nemaju, ne vide posebnu perspektivu jer ne mogu preskočiti tu prvu elementarnu prepreku, dakle dobiti priliku da odrade vježbenički staž. Isto tako ja se potpuno slažem sa kolegom Mlakarom koji je rekao da će to školovanje biti enormno dugo. po bologni studenti studiraju 4+1 godina i iza toga pod idealnim uvjetima ako su sretni da imaju prilike polagati pravosudni ispit još 2 godine pa onda po ovom prethodnom konceptu još 2 godine Pravosudne akademije. prihvaćamo da se to smanji na godinu dana kao što ste rekli i mislimo da će se taj put donekle ublažiti. Istina, nitko ne garantira profesionalnu izvjesnost tim ljudima kad diplomiraju, kad završe Pravosudnu akademiju. Ali mislim da nismo mi ni rekli da ćemo garantirati ovim konceptom Pravosudne akademije profesionalnu izvjesnost kad se ona završi. to je nešto što će vjerojatno isto tako biti bolna točka ovog cijelog projekta. Može se postaviti osnovno pitanje kako su stvarani visoko kvalitetni kadrovi u pravosuđu i u odvjetništvu sa starim postojećim obrazovnim sustavom bez toga 5+2+1+2 itd. Vrlo visoki svjetski priznati stručnjaci su stvarani po jednom puno jednostavnijem modelu. Ali očito da je ovo nekakav trend u EU i da je ovo upravo rađeno u skladu sa U članku 12. se govori o bodovima. Mi smo i tad rekli da je bodovanje po principu 70 bodova za nas neprihvatljivo. Mislimo da je sad ovaj način bodovanja 240 bodova i 60 bodova za razgovor nešto što je možda logičnije i prihvatljivije. Jer po starom modelu netko tko je imao 69 bodova je eliminiran kao i ovaj koji je imao 5 bodova. Dakle, ta magična brojka gdje je granica između 69 i 70 da bi čovjek bio upisan je nešto što je vrlo diskutabilno i nije za nas bilo prihvatljivo. Psihološki test je dobro što je izbačen kao kategorija. Za nas je to i tad djelovalo prilično diskutabilno, da ne kažem prilično podcjenjivački. Koji su kriteriji za ocjenu psihološke stabilnosti čovjeka koji se školovao po takvom obrazovnom sistemu 10 godina? Prema tome, dobro je što je to izbačeno. Kategorija razgovora je i dalje ostala kao jedan od uvjeta za bodovanje. I tu imamo određene rezerve, u članku 18., jer i ta kategorija razgovora je diskreciona ocjena komisije pa da se ne desi kao što imamo ovdje pred sobom jedan interesantan članak kakva je situacija u DSV-u gdje kaže ovako između ostaloga na takvoj vrsti razgovora kad se ocjenjuje kandidatura za DSV se pitate između ostaloga, pitaju vas između ostalog gdje vam radi suprug, nosite li kravatu, šta ste radili u ratu ili navijate li za Dinamo. Ako to budu kriteriji i ako to bude, dakle to piše, čitam ono što je što je netko objavio, vjerojatno je prošao kroz ta iskustva. Ako to bude bio kriterij za realizaciju članka 18.i provođenje članka 18.u formi razgovora onda to neće biti dobro i to će onda u svakom slučaju biti kontraproduktivno. Za nas najbitnija stvar je što bi voljeli da predlagatelj uvaži kao našu sugestiju članak 16.odnosno izmjena članka 26., u prethodnom članku 26.je ispoštovana obaveza unošenja preferencije prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Dakle, ta obaveza gdje prednost u istom bodovnom rangu kod upisa ima pripadnik nacionalne manjine, ovdje ne postoji, vi ste je izbrisali. Ja bih volio da taj stavak 4.iz prethodnog članka 26.vratite jer on ima praktičnih razloga, dakle izvještaji kažu da pripadnici nacionalnih manjina su podzastupljeni u javnim službama, dakle ne govorimo o privatnoj praksi, govorimo o pravosuđu i državnom odvjetništvu. Ja neću iznositi podatke, ali je generalni podatak da je čak u opadanju taj broj. Prema tome, postoji realna potreba zaštite takve jedne kvote i ukoliko netko dođe u situaciju da ima isti broj bodova 235 jedan kandidat iz većinskog naroda i jedna kandidat iz manjinskog, mislim da se treba pozivati na članak 22. Ustavnog zakona i pri tom ispoštovati prednost konkurencije toga pripadnika nacionalne manjine. Zato vas molim, i to će biti jedina ozbiljna primjedba na ovaj vaš da u članak 16.vratite tu obavezu. Na kraju članak 33.je sasvim dobro rješenje gdje ste vi proširili mogućnost da da se na listu stave, odnosno da školu pohađaju i ljudi iz privatne prakse što mislim da je dobro, vježbenici koji su došli iz privatne prakse i mislimo da će na taj način se otvoriti vrata, odnosno otvoriti mogućnost da cijela ta struktura bude ravnopravna i otklonit će se dojam ekskluzivnosti ove akademije. još jedanput vas molim da uvažite ovu našu sugestiju a mi ćemo podržati ove izmjene kao što smo i prije pet godina podržali koncept Pravosudne akademije. Hvala lijepa poštovani kolega. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Poštovani zastupnik Davorin Mlakar, replika. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Uvaženi kolega Horvat, kad sam vas već tako iznenadio da ste me na samom početku apostrofirali to me nagnalo da vam odgovorim replikom i vi ste mene iznenadili ali pri kraju govora ne na početku. Ali pokušat ću vam objasniti svoje stajalište. Koja politička opcija, pod kojim uvjetima i zašto je predlagala mi je mi je manje bitno od činjenice da li smo formirali instituciju koja je udovoljila zahtjevima, interesima pogotovo hrvatskim interesima a ne EU ili tim interesima udovoljila nije. To je bio povod zbog čega sam u ime kluba i zbog čega smo u klubu razgovarali o vrijednosti ovakve institucije koju danas imamo. Rekao sam ne želim karikirati, akademija koja traje godinu dana, koja će sutra zbog istih razloga trajati 6 mjeseci bez ikakvog razloga prvo nosi tako zvučno ime, drugo ona nije postigla svrhu koju je postići trebala, uzor Visoka škola administracije u Francuskoj ili neki njemački modeli nemaju blage veze s ovim u što je pretvorena današnja naša škola. A ja sam se zalagao bez obzira koja opcija je svoje uvjete iz pregovora ispoštivala, a mogla je ispoštivati i da ne formira školu na ovakav način, a naročito ne školu bio je važniji razlog da škola nije ispunila svrhu. I zbog toga se zalažem i bez obzira na preferencije pripadnika nacionalnih manjina ili većinskog naroda da imamo kriterij po kojem izabiremo samo najbolje.

dakle i ja mislim da je ovo više forma nego suština. Jer bilo bi dobro da smo mi od predlagatelja dobili nekakav pregled da vidimo što je urađeno u ovih pet godina i koja su iskustva u tome. No, dobro, to će vjerojatno biti. Međutim, ne možemo se oteti činjenici da smo išli u neke procese forme radi po svaku cijenu ajdemo uči u EU, pa smo na sve pristajali i sad polako vidimo da te stvari baš i nisu suštinski najidealnije, ali onda to sad ne možemo konstatirati treba ih ukinuti, nego ajmo ju doraditi. Ja sam to rekao da me ta teza iznenadila, dakle apsolutno ne treba. To što smo što smo prikazali da imamo kad je to trebalo. Takav princip mi baš ne odgovara, a govoreći o ovom mom zadnjem, dakle apsolutno se slažem da trebamo birati najbolje i bio sam jasan ako je netko u konkurenciji dva najbolja onda mislim da bi trebalo poštivati Ustavni zakon. Dakle, radi se o konkurenciji dva najbolja, a ne o jednom boljem a drugom malo manje boljem. Isti broj bodova, bilo bi dobro da se poštuje Ustavni zakon ili bar da se unese to kao odredba a praksa će pokazati da li će ga netko poštivati ili neće. Često se dešava da se ne poštuje, ali bar da imamo zakonski osnov ovdje na koji se pojedinci onda mogu pozivati, jer se ne mogu ovako ni pozivati ukoliko to ne ugradimo u članak 26. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima. Sada je na redu Klub nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Dragan Crnogorac. Dobar dan poštovani predsjedniče. Zamjenice ministra, poštovane kolegice i kolege. Pa evo danas kada raspravljamo o ova tri zakona ustvari o postupku imenovanja pravosudnih dužnosnika i tekstualnim izmjenama koje se naizgled čine da nisu velike, suštinski sadržajne one po nama jesu. Mi imamo par stvari koje bi htjeli istaknuti i da razmislimo o njima kao što je već i bilo rasprave dakle nas uče razmišljanju zašto recimo kod ovog psihološkog testiranja, dakle utvrđivanja sposobnosti kandidata zašto se to uvodi i zašto vijeće uređuje pravilnike o sadržaju, metodama i postupku provedbe psihološkog testiranja, testiranja, dakle vijeće ga donosi, a ne neko drugo stručno tijelo. I recimo u ovom dijelu vezano za sigurnosne provjere jel to iz nekih naših iskustava i prakse do sada se u pojedinim državnim službama pokazalo izuzetno negativno. Recimo kod prijema pripadnika nacionalnih manjina

i govorim vezano u ime Kluba nacionalnih manjina jesu manjinske grupe. Ono što je i kolega Horvat govorio vezano za Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina je da smo mi nezadovoljni načinom na koji je do sada uređeno pitanje zastupljenosti nacionalnih manjina u svi pravosudnim tijelima RH. To pravo To pravo i obaveza ne proizlazi samo iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ne samo iz pretpristupnih i pristupnih pregovora RH nego iz drugih dokumenata koje je RH potpisala, ali i osnovnog Sporazuma o istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu odnosno kako mi volimo reći Erdutskog sporazuma. Ovdje su čak naše kolegice i kolege koje su sudjelovali u tom procesu pa znaju u ovome segmentu što on znači i koje su obaveze RH. Dakle o manjinskim grupama kao što sam rekao Ustavni sud je rekao da se manjine ne moraju pozivati više na ove dokumente nego je dovoljno na Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Ali ima još jedna grupa koju nitko nije spomenuo, a to je Zakon o ravnopravnosti spolova i to isto tako jako loše ide. Što se tiče zastupljenosti, evo ja bi iznio prije svega statističke podatke. Dakle u RH ukupno je u svim pravosudnim tijelima zastupljenost nacionalnih manjina na 3,67% pa čak i manje tako da recimo na Upravnim sudovima nemamo nijednog pripadnika nacionalnih manjina, ni na trgovačkim sudovima nemamo nijednog pripadnika nacionalne manjine ili recimo u USKOK-u i DORH-u imamo samo po jednog državnog pravosudnog dužnosnika. Taj broj i ta tendencija nažalost ide ide protiv zastupljenosti nacionalnih manjina. I mi mislimo da je problem ne samo u izmjeni zakona u kojima bi to trebalo stajati nego i u raspisivanju natječaja koji po nama se široko tretiraju i nema obaveze da kada recimo Ministarstvo pravosuđa raspiše natječaj za primanje sudaca na slobodna radna mjesta oni bi trebali napisati u natječaju da nije postignuta zastupljenost nacionalnih manjina i pogotovo određenih nacionalnih manjina i tako jasno dati koji kandidati imaju prednost kod zapošljavanja na ova radna mjesta. Zašto? Zato što mi moramo suštinski znati da se u postupcima da se bitno razlikuju postupci za strance recimo ili za postupke koji se vode za pripadnike nacionalnih manjina, dakle suštinski se razlikuju. Zašto? zato kada se vodi postupak za stranca dakle ne pripadnika nacionalne manjine njemu se mora osigurati prevoditelj sa hrvatskog jezika na jezik koji je njemu razumljiv u postupku. To je jedna stvar. A kada se vodi postupak gdje je stranka pripadnik nacionalne manjine i kada ta stranka zatraži da se postupak vodi na njegovom jeziku sud je dužan osigura da se postupak tako i provede.

ili koji znaju barem taj jezik? To je pitanje suštinski koje si mi moramo postaviti. Ja sam više zagovornik da mi u Hrvatskoj rješavamo ova pitanja pragmatično nego možda čak da se držimo nekih obaveza. Ovo je suštinski bitno za nas jel zašto onda postoji Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, zašto onda postoji Zakon o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina i to je suštinski najveća razlika. E sada, što se tiče postupka prijema pripadnika nacionalnih manjina, ja sam vam rekao ovaj dio koji se odnosi na način raspisivanja natječaja, međutim ono što ću ja sada ovdje iznijeti još par primjera, radi se o Srpskoj nacionalnoj manjini. Radi se o prijemima ili odbijanju kandidata za prijem na mjesto sudova u općinskim ili županijskim sudovima u RH. Recimo Državno Recimo Državno sudbeno vijeće u jednom slučaju nije izglasalo jedino kandidata za mjesto suca Općinskog suda u Korenici pripadnika nacionalne manjine gdje treba da se postigne zastupljenost pripadnika Srpske nacionalne manjine, gospođe Biljane Žigić-Kalember jer se tome usprotivio jedan član Državnog sudbenog vijeća iz redova odvjetnika. Gospodin koji zastupa odvjetnike u DSV-u, tada Dražen Matijević se u svom obrazloženju držao pionira u tom pravcu Vladimira Gredelja i uvođenja kriterija moralno političke podobnosti. A to je pravilo prvo primijenio na slučaj imenovanja Miloša Vojnovića za suca Županijskog suda u Vukovaru, dakle iako nisu postojali nikakvi formalno pravni razlozi za njegovo neimenovanje Gredelju je bio dovoljan razlog da se usprotivi za to imenovanje zato što su osobe živjeli u UNTS regiji. A ja ću vas podsjetiti da iz tog perioda, dakle još i dan danas, ova godina je 20 godina od potpisivanja Europskog sporazuma, taj Europski sporazum je na snazi i vrijede svi afidativi odnosno aneksi koji su potpisani i aneks koji garantira dakle da će svi oni koji ispunjavaju uslove biti imenovani na ta mjesta koja se kandidiraju. Međutim ovo je prvi slučaj dakle od neimenovanja kada se usprotivio gospodin Gredelj, a selektivna Gredeljeva pravoljubivost u kojoj je krvna slika nadređena Rimskom pravu pokazala se kada je uzeo u zaštiti primjere sudačkog morala, stručnosti i poštenja, sudaca poznatih po vođenju postupaka Lora protiv kojih sudaca je ministrica pokrenula stegovni postupak. Meni je drago ovdje što mogu da istaknem za sve one pripadnike Srpske nacionalne manjine koji su u položajima sudaca, pomoćnika, odvjetnika i drugih pravosudnih dužnosnika da svoj posao obavljaju apsolutno profesionalno i apsolutno pošteno i sa njima se mi jedino možemo ponesti, ne samo mi Srbi nego svi građani Republike Hrvatske. Dakle gospođa Biljana Žigić-Kalember nije imenovana iako je bila jedini kandidat, iako između ostalog radi na mjestu zamjenika državnog odvjetnika u Vukovaru. Za to može ali za ovo mjesto u Korenici ne može. Interesantno. I poslije toga imamo isto tako kandidata jer dosta često puta govore da nemamo kandidata koji se prijavljuju na natječaje. Imamo kandidata koji se prijavio na raspisani natječaj za suca općinskog suda u Vukovaru. I isto je odbijen zato što po meni natječaj nije dobro raspisan jer nemamo odgovarajuću zastupljenost. On se normalno žalio, radi se o gospodinu Ljubomiru Radiću koji je između ostalog u svojoj karijeri bio i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova u jednom periodu svoga rada. Dakle mogao je biti pomoćnik ministra ali nije mogao biti izabran u položaj suca u općinskog suda u Vukovaru. I ono što se nama dešava nažalost na dalje da će ovaj broj sve manje i manje padati a ja ću vam reći zbog čega, u prvom dijelu što se tiče Srpske nacionalne manjine zato što brojke koje sada imamo su možda još iz perioda '97. godine kada je jedan broj pravosudnih dužnosnika preuzet, tako se to nekada govorilo, preuzet, odnosno imenovan u u funkcije sudaca ili zamjenika državnih odvjetnika. Ti ljudi polako odlaze, završava im se životni, radni pardon radni vijek i odlaze polako u penziju a nažalost mi ni ni dan danas ne govorimo i ne donosimo zakonske odredbe kako bi olakšali pripadnicima nacionalnih manjina koji ostvaruju uvjete da se kandidiraju na natječaj, da natječaji budu puno jasniji u pravcu dakle ovih mjera o kojima sam govorio dakle da postignemo dovoljnu zastupljenost sudaca, pripadnika nacionalnih manjina i ta brojka će se sve više povećavati odnosno biti će još veći nesrazmjer. Isto tako u početku sam rekao zašto je bitno da imamo suce pripadnike nacionalnih manjina kada se provode postupci. Da, dosta će reći stranke ne traže da se provode postupci a ja ću postaviti pitanje a šta ako neka stranka zatraži. Dakle mi smo dužni da imamo i takve suce, dakle to su hrvatski državljani koji provode postupke dakle na hrvatskom jeziku a kada se zatraži oni će provoditi postupak na jeziku i pismu stranke ako je pripadnik nacionalne manjine. Dakle mi sebe moramo osposobiti sa sucima pripadnicima nacionalnih manjina i u tom pravcu moramo da mijenjamo zakonske odredbe ali isto tako podsjetiti ću da već u samom startu izbjegnemo načine neimenovanja kao što se dešavalo recimo u ovim slučajevima neglasanja za, odnosno glasanja protiv Državnog sudbenog vijeća kada su ispunjeni svi formalno pravni uslovi. Ovakvi stavovi se već jednom moraju iz Republike Hrvatske da tako kažem izbaciti, ovakva razmišljanja i stavovi jednostavno ne smiju u jednom demokratskom civiliziranom društvu da budu prioritet. Nažalost u ovim i u mnogim slučajevima su bili. I zato apeliram i na Ministarstvo pravosuđa i na Vladu Republike Hrvatske, ovo je prvo čitanje da se do drugog čitanja pokušamo da pronađemo najbolji način kako ovo pitanje da riješimo. Nažalost sada u ovim izmjenama to to nije predloženo ali ima sasvim dovoljno prostora da se to pitanje i tim pitanjem pozabavimo i da to pitanje riješimo. Hvala. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub Hrvatske narodne stranke u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Nada Turina Đurić. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo zamjenice sa suradnicom, kolegice i kolege. HNS će podržati u prvom čitanju ovaj prijedlog zakona. Smatramo da je ovaj prijedlog zakona izuzetno važan, ovim prijedlogom zakona uređujemo vrlo bitan dio sustava, između ostalog ustvari na neki način i strukturiramo na koji način se vrši u konačnici i izbor sudaca. Većina građana odnosno percepcija naših građana o radu sudova mislim da nije potrebno ovdje posebno elaborirati, nije na nekoj zadovoljavajućoj razini, čak bi mogla reći da je to nešto što nas treba svih zajedno zabrinuti jer naši sudovi ne uspijevaju unatoč našim pokušajima, unatoč tome da smo evo i u proteklih nekoliko godina donijeli cijeli niz izmjena zakona, ustvari napravili jednu malu i reformu pravosuđa, još uvijek se efekti dovoljno ne vide, odnosno građani ih kao takve ne percipiraju. A jedan od bitnih segmenata naravno u cijelom funkcioniranju je percepcija samih sudaca odnosno i izbor njihov, ali i njihov ugled odnosno njihova stručnost, njihovo znanje i njihov odabir. Stoga ovaj prijedlog zakona i izmjena vezano za Pravosudnu akademiju je jedan po nama dobar pokušaj da se uvedu neke izmjene koje će podići tu kvalitetu, odnosno danas sutra dovesti do toga da ćemo birati bolje suce, bolje stručnjake, kvalitetnije ljude, da smo prostor za kandidiranje na te funkcije na neki način otvorili, ne samo za one koji su dio sustava nego omogućili i onima koji nisu, koji su u privatnoj praksi ili na nekim drugim mjestima, a koji su pravnici sa pravosudnim ispitom. Tako da ovaj zakon kao i svi zakoni koje smo donijeli unatrag nekoliko godina, odnosno izmjene koje su bile kažem mala reforma našeg pravosuđa će vjerujemo u narednim godinama ipak imati efekat koji će onda se moći nazvati boljom, kvalitetnijom ocjenom naših građana o radu našeg pravosuđa u cijelosti. Ja ću ovdje naglasiti nekoliko stvari koje se predlažu u izmjenama i dopunama ovog zakona, a koje smatramo dobrih. prije svega izjednačavanje položaja svih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom, znači da pristupe školovanju, zatim postupak upisa kandidata koji se prenosi na Povjerenstvo za provedbu natječaja. Samo povjerenstvo je sastavljeno, bilo je ovdje pitanje zašto nije to ostalo na razini Državnog sudbenog vijeća, međutim evo predlaže se da se i taj dio otvori i bude transparentniji, da se u to povjerenstvo imenuju suci Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva i Ministarstva pravosuđa, znači da opet ne ostaje to u onom nekakvom zatvorenom krugu kao što je to bilo do sada pa se uvijek izražavala neka sumnja jer oni istovremeno izvrše i izbor sudaca. Bilo je ovdje pitanje bodovanja i na koji način se na koncu, s obzirom da je ova Pravosudna akademija jedan bitan segment u bodovanju onih koji mogu pristupiti natječaju za izbor sudaca i doći pred Državno sudbeno vijeće. Pa upravo mi smatramo da je Pravosudna akademija kao jedno dodatno stručno usavršavanje uvedena kao još jedan dodatni kriterij za one koji će obnašat najodgovornije dužnosničke funkcije u sudstvu, da pokažu prije svega da imaju ambiciju, da su spremni uložiti dodatan napor u svoje vlastito školovanje i da je to još jedan kriterij temeljem kojega će se moći propitati njihova kvaliteta. Naime vrlo je teško govoriti, vi bi svi naravno kad bi ovu raspravu proširili na to kako percipiramo neke od sudaca koji su javno nama poznati jer vode neke neke procese koji su dobili medijsku popularnost ja bih rekla vrlo široku. Za neke od njih bi se čovjek stvarno mogao zapitati da li su oni psihofizički stabilni i sposobni voditi tako važne procese. Znači ova akademija s obzirom da većina se slaže da ljudi koji su završili tolike škole, da ljudi koji imaju određenu praksu već, koji pristupaju na te natječaje za suce, da je možda neprimjereno tražiti psihološka testiranja. Ali evo i ova Pravosudna akademija je na neki način odnosno taj period od godinu dana jest neka vrsta procjena da li ti ljudi imaju tu stabilnost koja je sigurno za obnašanje funkcije suca izuzetno važno i da se ona onda naravno i kvalitetno boduje i da se ustvari minimalizira onaj dio neke osobne prosudbe bilo koga, svaka čast svim kolegama koji sjede u Državnom sudbenom vijeću, ali da se minimalizira ustvari ta neka osobna procjena i osobna prosudba onih koji na koncu odlučuju, a opet mogu biti u tom datom trenutku, znači i njihovo mišljenje može biti onaj jezičac na vazi koji će pretegnut da se izabere određeni Sve ove mjere koje sam ovdje naglasila, mislim da koje se uvode i dopune smatramo da su dobre. Smatramo da bi u narednom periodu trebale unaprijediti cijeli sustav. Naravno za to će bit potrebno vrijeme, jer jedno određeno vrijeme je izgubljeno. Ono što su neki kolege ovdje naglašavali, a i na Odboru se o tome diskutiralo nismo očito bili zadovoljni u ovom periodu radom, odnosno rezultatima rada ove akademije. Možda smo i više o tome trebali govoriti. Međutim, mi u HNS-u smatramo da to nije razlog da to ukidamo. To je nešto što jest još jedan segment koji dodaje vrijednost onima koji na koncu konca odlučuju i dijele pravdu kao što je netko ovdje rekao, a nama omogućuju da ih kvalitetnije kao zajednica procjenjujemo. Zato će HNS podržati ovaj prijedlog u prvom čitanju. Hvala lijepo. Hvala. I završna riječ zamjenice ministra pravosuđa gospođe Sandre Artuković Kunšt. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice. Evo završno samo želim naglasiti i dati određena pojašnjenja u vezi nejasnoća za koje smo uočili da su se u raspravi pojavile, odnosno pitanja koja su postavljena. ćemo tvrditi da Pravosudna akademija nije ustanovila svoju svrhu onda ćemo otvoriti ovu temu koja je rečena pitanje njezine opstojnosti. No međutim, mi se ne bismo složili sa takvim zaključkom. Svrha akademije je edukacija pravosudnih dužnosnika i ako pitamo njih svrha akademije je svakako ostvarena, a pogotovo imamo viziju, odnosno bitna će biti njezina uloga i jest već sada u ovom daljnjem razdoblju koje slijedi, a koje je ovdje bilo u više navrata apostrofirano, pitanje odgovarajuće edukacije vezane za tijek daljnjih izmjena europskih propisa, ne onih koji su već pravna stečevina i koje smo apsolvirali nego naravno dinamika izmjena europskih propisa ide i dalje i vrlo je živa. Ovdje je bilo govora i o pitanju moralnosti sudaca osim što je vrlo dvojbeno tko bi bio taj koji bi procjenjivao ići u moralnost. Mislim da se zapravo treba svesti na ono temeljno što pravosudni dužnosnik zapravo jest, odgovarajuće utvrđivanje činjeničnog stanja i odgovarajuća primjena adekvatne pravne norme na to činjenično stanje. To je sve što je posao pravosudnog dužnosnika, a sad da li su pravne norme moralne ili nisu to nije pitanje pravosudnog dužnosnika. U tom smislu ustanovili smo sigurnosnu provjeru i mislim da smo se složili oko tog pitanja opravdanosti takve kategorije. Mi smo ovim izmjenama samo doveli do toga da se izjednačavaju svi i oni koji su prošli zato što su već u sustavu i oni koji su prošli zato što su već u prolaziti. O psihološkom testu ste govorili, njegova opravdanost isto ne bi trebala biti dvojbena, a što se tiče treće kategorije ili razgovora, a ovdje je također bilo riječi o tome na koji način smo ustanovili omjer razgovora i stručnog znanja. Dakle, mi smo uistinu opredijelili da objektivni kriteriji budu ti koji su najvažniji i da na najmanju moguću mjeru svedemo mogućnost da se subjektivnim doživljavanjem određene osobe umanji stručnost onoga tko je s druge strane, dakle stručnost svoju pokazao u rezultatima kroz ispite. Bilo je naravno i riječi o tome da Državno sudbeno ili Državno odvjetničko vijeće sada više nemaju ulogu koju su imali do sada. Upravo i jest bio cilj da se razdvoje uloge pri ulasku ulasku u državnu školu i pri polaganju državnog ispita, ispita pred državnom školom i uloge onih koji te koji su položili ispit ili završili školu biraju za suce. To nisu ista tijela. Dakle, mi ne bismo više htjeli i nije opravdano i nije na razini dovoljne objektivnosti i podjele uloga u ovom sustavu smisleno da Državno sudbeno vijeće sudjeluje u školi i bira one koji će, dakle imati mogućnost da postanu kandidati za suce i onda će s druge strane nakon što su sve to prošli te iste birati. Bolje je utvrditi i raspored između ta dva tijela i dakle ponuditi Državnom sudbenom vijeću najbolje kandidate iz državne škole ili na ispitu da oni onda suvereno odlučuju tko će zapravo ući u sustav. Isto tako je bilo pitanje da su postojeći kolege koji su završili državnu školu u takvoj poziciji da ne mogu napredovati, da za njih nema mjesta u sustavu. To jednostavno nije točno. Ja moram iznijeti činjenične podatke. Dakle, mi imamo situaciju da osoba koja je završila državnu školu ima ima mogućnost javiti se na slobodno sudačko mjesto na području RH. Ukoliko se ne javi ona je izabrana na položaj višeg sudskog savjetnika i na tom položaju radi. Činjenica jest da određene kolege ne koriste mogućnost da se jave na natječaj koji recimo nije u Zagrebu ili u Županji ili negdje na nekom drugom području koji možda njima ne odgovara za radno mjesto. Mi smo planirali da će se popunjavanje mjesta vršiti sukladno broju onih koji su upisani u školu. No međutim, zbog neaktiviteta ovih koji su završili školu i mogu se na neko drugo mjesto u Hrvatskoj oni rađe biraju položaj višeg sudskog savjetnika sa dakle zagarantiranim radnim mjestom, sa relativno ugodnijim odnosom što se tiče odgovornosti, ispunjavanja norme itd. nego što to sudac ima. I oni su ti koji su svojim neopredjeljenjem da se jave na natječaj zapravo u poziciji da nisu izabrani za suca.

pa želite napredovati na viši to nije bio predmet ovih izmjena. Dakle, ovaj primjer koji je bio pokazan sa sucem iz sudskog registra koji ima jako veliku statistiku, pa zbog toga ima veliki broj bodova nije uopće predmet ovih izmjena i ovdje se, dakle o tome ne radi. dakle bilo nekoliko samo napomena koje smo željeli dati da bi razjasnili naše opredjeljenje zašto smo određene izmjene izvršili. Dužna sam i razjašnjenje po pitanju Ustavnog zakona o pravu nacionalnih manjina. Točno je da smo mi u članku 26. izostavili ovu odredbu ali izostavili smo je upravo radi Ustavnog zakona o pravu nacionalnih manjina. natječaju ne samo što se tiče ulaska u pravosudnu sferu nego općenito se kandidat poziva na takvu odredbu i to ja vjerujem da nema dvojbe više oko toga. Evo, hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Kolega Horvat jeste se vi javljali za repliku? Zaključujem raspravu. O prijedlozima zakona glasat ćemo kasnije.